Благодаря Ви, че ме накарахте да се чувствам толкова унизен. Когато на трибуната е Цвета Караянчева – залата е пълна, когато съм аз – 15 минути не може да се съберете. Благодаря Ви за оценката! Съобщение за парламентарен контрол на 27 ноември 2020 г., петък: 1. Заместник-министър председателят Томислав Дончев ще отговори на едно питане на народните представители Димитър Данчев и Иван Валентинов Иванов. 2. Заместник-министър председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова ще отговори на пет въпроса на народните представители Джевдет Чакъров; Христо Проданов – два въпроса; Теодора Халачева и Румен Гечев; и на едно питане от народните представители Корнелия Нинова, Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиан Тимчев, Десислав Тасков, Иван Ибришимов и Валентина Найденова. 3. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на девет въпроса от народните представители Георги Йорданов и Илиан Тимчев – два въпроса; Манол Генов; Веска Ненчева и Георги Йорданов; Красимир Янков, Николай Иванов, Лало Кирилов, Валери Жаблянов, Димитър Стоянов, Георги Андреев и Чавдар Велинов; Евдокия Асенова и Анна Славова; Красимир Янков, Николай Иванов и Лало Кирилов. 4. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще отговори на три въпроса от народните представители Румен Гечев; Жельо Бойчев; и Надя Клисурска. 5. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане на народните представители Николай Иванов и Васил Антонов. 6. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков. 7. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов. 8. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на три въпроса от народните представители Любомир Бонев и Никола Динков; Любомир Бонев; и Васил Антонов; и на две питания от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев; и второто питане е от народния представител Павел Шопов. 9. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Донка Симеонова; Веска Ненчева и Донка Симеонова; и Анна Славова и Евдокия Асенова. 10. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Теодора Халачева.

отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на два въпроса с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин; министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на един въпрос от народния представител Димитър Данчев; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Михаил Христов, Лало Кирилов, Чавдар Велинов, Красимир Янков, Георги Андреев, Николай Иванов и Димитър Стоянов; министърът на културата Боил Банов на един въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Халачева; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса с писмен отговор от народния представител Донка Симеонова; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на един въпрос от народния представител Румен Гечев. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Крум Зарков се отлага неговото питане към министъра на правосъдието Десислава Ахладова. Поради участие в Петия регионален форум на Съюза на Средиземноморието и Четиридесет и втората среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите – членки на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Сега продължаваме нашата работа – госпожо Атанасова, заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, правя две процедури. Едната е за намаляване на срока на пет дни на приетия преди малко на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, внесен от Красимир Ципов и група народни представители. И втората ще бъде по допуск в пленарната зала.

и госпожа Милена Първанова – директор на дирекция „Международноправна защита на детето и международни осиновявания“. Извиняваме се от името на министър Ахладова, че не може да присъства – участва в онлайн Конференция, както и двамата заместник-министри също са в невъзможност да присъстват в пленарната зала. Благодаря. Гласуваме процедура за допуск в залата на господин Талев и госпожа Първанова. Гласували

в указаните от квесторите кресла.

Има ли изказвания? Аз не виждам да има желаещи. Няма изказвания.

Уважаеми господин Председател, ще взема думата, за да поканя току-що допуснатите представители на Министерството на правосъдието – директори на дирекции, тъй като те не бяха в пленарната зала и не знам дали са проследили дебата преди почивката и зададените въпроси от господин Митев, и господин Ангелов. Бих искала да обърна внимание, че техните въпроси бяха свързани с § 1 по разглеждания законопроект и главно по отношение на неприетото предложение на господин Митев в Комисията по правни въпроси. Той направи редакционно предложение – в края на текста за отпадане на думите „най-добрия интерес на детето“, тоест предложението му е съдът да преценява без оглед интересите на детето, ако правилно формулирам господин Митев, и да взема решение. Така че, уважаеми гости, призовавам Ви да вземете отношение от името на Министерството на правосъдието по така направеното редакционно предложение в пленарната зала и внесеното предложение от господин Митев в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

Както е посочено в мотивите на представения на Вашето внимание Законопроект, целта му е изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Л. Д. и П. К. срещу България“ и „Докторов срещу България“. И в двете решения се сочи, че че съображението за това – кое е в добрия интерес на детето, е от първостепенно значение във всяко дело от този вид и че в зависимост от неговото естество и сериозност, най-добрият интерес на детето може да надделее над тези на родителите. В подобен смисъл е и становището, получено по Законопроекта в по време на процедурата по обществена консултация на Законопроекта и именно в този смисъл е текстът на § 1, чието отпадане се предлага. Бих искал да посоча на Вашето внимание, че в случая Законопроектът предлага съдът да решава спора по същество при зачитане на най-добрия интерес на детето. Тоест не се дава абсолютен приоритет на този най-добър интерес, но се поставя задължение за съда да има предвид единствено това обстоятелство

Господин Председател, дами и господа народни представители! Както и господин Митев беше предложил промяна в този текст, аз също ще подкрепя неговото искане, защото наистина е важно съдът да взема решения по същество. Няма как от групата на „Обединени патриоти“ да се съгласим, че е нормално, когато един баща е биологичен родител, съдът да каже друго, при положение че е доказано по съответния ред със съответните експертизи. Както каза и господин Митев, никой не говори за това кой да има попечителски и родителски права и така нататък, а тук става въпрос за удостоверяването на биологичен родител. Даването на опция на съда да реши спрямо интереса на детето, че този човек не е биологичен родител, не е баща, е в разрез с

тези случаи в България и може би са правилни до някаква степен. В крайна сметка, давайки и отваряйки вратичката за подобни решения, които да прави българският съд, от ден на ден ние ще навлезем в една друга идеология, в една друга сфера на едни организации, които налагат различни модели в обществото, различни от тези, които са традиционни за България и за европейските държави. Затова от „Обединени патриоти“ не бихме подкрепили подобен текст, защото според нас

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ангелов, никой няма намерение да променя разбирането на християни, мюсюлмани и хора

АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател. Коректна забележка към госпожа Стоянова, обсъждаме важен законопроект – Семейния кодекс.

че коментираме промяна в чл. 62 на Семейния кодекс. В момента чл. 62, ал. 1 на Семейния кодекс с наименованието „Оспорване на бащинството“ е със следния текст: „Съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на раждането.“ В този текст правим промяна, тоест едно изключение по отношение на обстоятелствата, опровергаващи бащинството, които са узнати по-късно

може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, а не от узнаване на раждането и съдът решава спора по същество при зачитане на най-добрия интерес на детето. В този смисъл смятам, господин Ангелов, че не беше много коректно Вашето изказване, защото уреждаме една-единствена хипотеза и изключение, което е вследствие на дело в Европейския съд по правата на човека, и

Атанасова, аз съм съгласен с Вас, че трябва да се гледа интересът на детето и това е най важното, но в крайна сметка интересът на детето е гарантиран от българското законодателство по различни начини. Не смятам, че е правилно да се допуска българският съд да се произнася за биологичния баща – дали е баща или не, нали?! Това за нас не е правилно.

направим така, че тези организации да съществуват. Това че Европейският съд си измисля някакви други тези и налага други морални ценности, си е негов проблем. В крайна сметка тук е България и трябва да държим на това, което е нормално и биологично. Това е нашето виждане. Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта. Гласували

Гласували 104 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 15. Предложението за наименование на Законопроекта е прието. Подлагам на гласуване редакционната поправка на народния представител Христиан Митев.

представител Христиан Митев. Гласували 93 народни представители: за 19, против 3, въздържали се 71. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Кристина Сидорова,

предложена в залата. Гласували 88 народни представители: за 14, против 24, въздържали се 50. Предложението за редакционна поправка не е прието.

Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Кристина Сидорова и група народни представители:

„до навършването на пълнолетие на детето“. - текстът се допълва с ал. 7: „(7) Ако при започнала процедура по припознаване бъде извършено друго такова, последното не се вписва, преди приключване на процедурата по първото заявено припознаване.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3: „§ 3. § 3: „§ 3. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: „Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето може да оспори припознаването чрез възражение по същия ред, ако е в интерес на детето.“, а досегашното изречение второ става изречение трето. 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Извън случаите по ал. 1 и 4 припознаването може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването на припознаването. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето.“ 3. Създава се ал. 6: „(6) Припознаването може да бъде оспорено и от прокурора в защита на обществения интерес чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването му. Като ответници се призовават припозналият, припознатият и другият родител.“ предложението на народния представител Кристина Сидорова и група народни представители по текста на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

Това правомощие към днешна дата и така написано изглежда безсмислено и доста нелогично, още по-малко на основание – най добрия интерес. Припомням, че припознаването е личен акт. Всяко припознаване е в интерес на детето, доколкото не влиза в колизия с правата и интересите на други лица, а именно биологичният родител, когото имам предвид. В същия чл. 66, предлагам в ал. 6 да бъде да бъде срокът за оспорване на припознаването от прокуратурата. Нека тази възможност да бъде до навършване на пълнолетие на детето. Съображенията ми за тази промяна са следните: това отново е единствено и само в интерес на детето. Процесът по припознаване може да възникне по всяко време след изтичането на едногодишния срок и то не следва да препятства предявяването на иск относно припознаването. Имаме и предложение да се създаде и нова ал. 7, която преди малко чухте, но ще Ви припомня: ако при започнала процедура по припознаване бъде извършено друго такова, последното не се вписва преди приключване на процедурата по първото заявено припознаване. Сегашната процедура не предвижда такава поредност и само от волята на майката зависи кого ще предпочете да впише като родител. принципа „първи по време и първи по право“ следва да се приключи процедурата, която е започнала по-рано и едва след това, в зависимост от резултата, да се пристъпи към процедура по следващото припознаване. И трите ни предложения са най-вече в интерес единствено и само на детето, а именно да знае биологичния си родител. Благодаря. Реплики има ли? Господин Ципов и господин Иванов, никакъв интерес не проявявате. Темата е много важна. Утре може някой да припознае Вашите деца и Вие няма да сте в течение със законовите промени. Чухте ли, господин Иванов? Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване

предложението на народния представител Кристина Сидорова и група народни представители по текста на § 4. Гласували

АТАНАСОВА: Благодаря, господин Председател. Предложение на народния представител Кристина Сидорова и група народни представители за създаване на § 4а. „§ 4а.

които го наследяват, могат да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Изказвания? Госпожо Сидорова, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Промяната, която предлагаме, е да отпаднат от текста на чл. 105 думите: „особено важни обстоятелства“. И към днешна дата този текст не работи. Той касае възможността за предоставяне на информация за произхода на осиновения. Към днешна дата информацията се предоставя чрез решение на съда, допуснал осиновяването. Пак казвам, този текст е абсолютно неработещ, защото никъде не се знае кои са тези особено важни обстоятелства, никъде не са записани. В момента повечето осиновени хора търсят произхода си и търсят биологичните си родители през съда. Единици са решенията, които са допуснали разкриване на тайната или чрез действия на ръба на Закона – през интернет платформи, през познати, през юристи, които се занимават с това. Десет години вече неправителственият сектор се бори този текст да бъде променен и да бъде превърнат в работещ текст, защото десетки са хората, които поради този проблем в чл. 105, не могат да разкрият кои са биологичните им родители. Всички Вие, съм убедена, че сте гледали репортажите и по телевизиите, и в медии, където хора с медицински проблеми, с други проблеми, искат да разберат родителя си, за да може най-малкото, примерно донор да получат. Имаше съвсем скоро решение на съд, който казва: медицинският проблем не е особено важен проблем, затова няма да Ви разкрием тайната.

Не виждам. Други изказвания по предложения нов параграф? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване създаването на нов § 4а по предложение на народния представител Кристина Сидорова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Преходни разпоредби има предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението: „Преходни разпоредби“. разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4. Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедура в залата да бъде допусната госпожа Амелия Гешева – заместник-министър на културата.

Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2. Предложението за допуск в залата е прието. Моля заместник-министър Гешева да заеме определеното ѝ място.

На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 12 ноември 2020 г., беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизия, № 002-01-62, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Аксения Бонева – държавен експерт в отдел „Международно сътрудничество“; от Министерството на труда и социалната политика: Маргарита Маринова – държавен експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“;

Законопроектът има за цел да транспонира разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), предвид променящите се пазарни условия. Със Законопроекта се предлага да бъдат въведени последователни и координирани регулаторни правила за подобряването на защитата на потребителите и децата. Засилват се мерките за защита на децата срещу вредното съдържание в онлайн пространството, при видео по заявка и от неподходящи аудиовизуални търговски съобщения. Предвиждат се условия на равнопоставеност, съхраняване на целостта на вътрешния пазар и засилване на правната сигурност. Регламентира се по-голяма гъвкавост в регламентирането на телевизионната реклама. Законопроектът създава възможности за насърчаване на производството и разпространението на европейски произведения в услугите за видео по заявка, които трябва да имат поне 30% дял от европейското съдържание в каталога си и да гарантират видимостта видимостта на това съдържание. Въвеждат се правила за разширяване на обхвата на задължението за защита на гражданите, освен към линейните услуги и услугите по заявка, и към платформи за споделяне на видеосъдържание. Законопроектът предвижда постепенно да се повишава нивото на защита на хората с увреждания. Предоставя се необходимият инструментариум и правомощия на Националния регулаторен орган за осъществяване на по ефективен контрол върху пазара, което ще рефлектира върху механизмите за защита на правата и интересите на потребителите на тези услуги. С цел по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите Съветът за електронни медии включва в съществуващите регистри и връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър. Законопроекта са заложени и разпоредби за насърчаване на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти и по отношение на всички видове медии. Разпоредбите относно защитата на личния живот и защитата на тайната на източниците са прецизирани с оглед развитието на стандартите в международното право. В получените становища от Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО) и Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори (БАККО) подкрепят Законопроекта, като предлагат допълнения и изменения в него. становищата на Съюза на глухите в България, Фондация „Глухи без граници“, Фондация „Заслушай се“, фондация „Взаимно“ и Младежката организация на съюза на глухите активисти – МОГА, се обръща внимание върху разпоредбата на § на § 12 от Законопроекта, която засяга достъпа на хора с увредено зрение или слух до аудиовизуални медийни услуги, която няма императивен, а е по скоро с положителен характер. По време на дискусията представителите на СЕМ, БНР, БНТ и АБРО подкрепиха Законопроекта и обърнаха внимание на техните предложения за допълнителни промени. Народният представител Калин Вельов зададе въпрос относно жестовия език, на който отговориха от Министерството на културата и АБРО. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 12 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизия, № 002-01-62, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2020 г.“ Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Будинов. Господин Ченчев, имате думата да представите Доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 002-01-62, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2020 г. На заседанието присъстваха: госпожа Амелия Гешева – заместник-министър на културата, госпожа Аксения Бонева – държавен експерт – дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ в Министерството на културата. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Амелия Гешева, която информира народните представители, че Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията има за цел да транспонира разпоредбите на Директива (ЕС) (Директива за аудиовизуалните медийни услуги). Госпожа Гешева обърна внимание, че новите начини за достъп до повече съдържание и медийни услуги, новите видове съдържание, като например видеоклипове или генерирано от зрителите съдържание, придобиват все по-голямо значение, а новите участници, включително доставчиците на услуги за видео по заявка и платформи за споделяне на видеоклипове, вече са добре установени. Това изисква актуализирана правна рамка с цел да се отразят развитията на технологиите и на пазара. Основните съдържателни промени в европейската регулаторна рамка, свързани с децата, са: защита на децата срещу вредното съдържание в традиционните медии, онлайн пространството, по-добра защита при видео по заявка; - засилени разпоредби за защита на децата от неподходящи аудиовизуални търговски съобщения; насърчаване на медийната грамотност на гражданите от всички възрасти и по отношение на всички видове медии. Промените, свързани със засилената закрила на децата в медийното и онлайн пространство, са отразени в разработени изключително подробни мерки, които доставчиците на медийни услуги трябва да прилагат.

означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. Предприеманите мерки могат да включват: избор на време на излъчване, средства за проверка на възрастта и кодиране или други подходящи технически мерки за информиране и защита на аудиторията. Кодексът за поведение се приема от Съвета за електронни медии, след което става задължителен за всички доставчици на медийни услуги. Съветът публикува правилата на своята интернет страница и следи за спазването им. Законопроектът регламентира задължение за доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки за защита на децата от предавания, генерирани от потребители на видеоклипове и аудиовизуални търговски съобщения, които може да увредят тяхното физическо, психическо, нравствено или социално развитие. Задължението се отнася и до спазването на нормите на Националните етични правила за реклама с цел ефективно да се намали излагането на деца на търговски съобщения за храни и напитки, вредни за тяхното здраве. В мерките за защита на децата, предприети от платформите за споделяне на видеоклипове, е предвидено също задължение за въвеждане на системи за проверка на възрастта на потребителите на платформи за споделяне на видеоклипове по отношение на съдържанието, както и задължение за въвеждане на системи за родителски контрол. Законопроектът урежда и закрилата на децата по отношение и на търговските съобщения. Изготвят се правила по отношение на неподходящи търговски съобщения, придружаващи или включени в детски предавания за храни и напитки. Регламентира се и задължението за спазване на правила за неподходящите аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки. С тези правила се цели ефективно намаляване на излагането на децата на аудиовизуални търговски съобщения за алкохолни напитки. В Законопроекта е предвидено личните данни на деца, събрани или създадени по друг начин от доставчиците на медийни услуги, да не се обработват за търговски цели, като например директен маркетинг, профилиране и съобразена с поведението реклама. В Комисията постъпи Становище на Държавната агенция за закрила на детето, с което подкрепя внесения законопроект, но изразява необходимостта между първо и второ четете да бъде включено и участието на Държавната агенция за закрила на детето в изготвянето на Етичния кодекс за поведение относно текстовете, засягащи защитата на децата в медийното и онлайн пространство. В дискусията взеха участие народните представители Славчо Атанасов и Иван Ченчев, които изразиха подкрепа за предложения законопроект, като подчертаха необходимостта от въвеждането на разпоредбите за закрила на децата в медийното и онлайн пространство в нашето законодателство.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

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Госпожо Йотова, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбира се, че ние ще подкрепим Европейската директива. В Комисията по културата и медиите я подкрепихме всички единодушно. Но аз не мога да не задам един въпрос. След като разглеждаме бюджета за 2021 г., къде остана онзи спорен Закон за радиото и телевизията, който колко пъти беше връщан, сега пак е върнат за финансирането на радиото и телевизията? Не знам защо той не намира място тук. Чувам някакви… не знам вярно ли е, че ще бъде спрян Фонд „Радио и телевизия“. Не знам доколко е вярно, но чувам такива неща. Ние от нашата група работихме няколко години, за да измислим как да стане така, че да се пуска повече българска музика, направихме наш проектозакон за поощряване на радиата, за пускане на повече българска музика, който остана така и недовършен. След нас Патриотите предложиха квоти. Ние видяхме, че това с квотите не може да се случи на този етап. Общо взето много неща останаха някак си ето така. Пак, доколкото знам, Законът е върнат. За мен той е изключително важен. Става дума за финансиране на радиото и телевизията. (Реплики.) Да, за СЕМ има дадени 7 милиона. Сега СЕМ ли ще определя финансирането на радиото и телевизията? Мисля, че това са неща, които трябваше

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Йотова, аз не знам, първо,

Трябва да бъде гласуван в Министерския съвет, после ще влезе в Комисията и тогава ще обсъдим, разбира се, и Фонд „Радио и телевизия“, който не работи от самото си създаване – от 1999 г. Не знам защо ще Ви липсва, след като той и без това е един нефункциониращ фонд. Но това е дебат за съвсем друг закон. Той няма връзка с тази директива, която наистина всички подкрепяме и предполагам, че ще приемем тук, защото имаме да спазим и срокове, и ангажименти към Европейския съюз. В сегашния закон – изобщо не става въпрос дори за радио и телевизия, а за интернет сайтове и за съвсем други неща. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Биков. Друга реплика? Господин Атанасов.

Казвам Ви го като бивш председател на Комисията по културата и медиите в предния парламент. Така че този закон – господин Биков правилно Ви каза, че може би, предполагам до месец, до два, да не бъда гадател, но ще влезе в парламента, почти е напълно готов, имам такава информация от Министерството на културата. и аз исках да се включа към господин Биков, че в момента това не е темата. Да, Вие сте наясно. Да, в момента темата е една директива, колеги, която пет държави в Европейския съюз вече са нотифицирали, минала е през парламентите им, другите държави имат поставен срок до 21 януари съответно да се произнесат докъде са стигнали с нея. При нас по-характерното е, че тя е безспорна и е хубаво да я подкрепим единодушно. И нека да не забравяме, че тази директива беше гласувана точно по време на нашето Председателство. Това е хубаво да го знаете като факт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Атанасов. Има ли други реплики? Реплика, заповядайте

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Йотова, господин Биков Ви каза – това, което Вие направихте като изказване, не е по темата на Законопроекта, който в момента разглеждаме – за радиото и телевизията. По-скоро искам да Ви направя реплика по отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, който от „Обедини патриоти“ и от ВМРО внесохме, във връзка с въвеждането на квоти за българска музика в българския ефир. Не съм съгласна в никакъв случай с Вашето становище, че така предложените квоти са неработещи, тъй като те са в защита на българските музикални изпълнители, на българските творци, автори на текстове, композитори, и те защитават техните авторски права, както и, разбира се, съхраняването на българската музика, която е в основата на българската идентичност,

в началото бях по темата, като казах, че подкрепяме Директивата, но се радвам, че започнахме да говорим и за другите неща. Цялата тази история с българската музика ние сме я започнали от самото начало четвъртото народно събрание, така че темата е много близка до мен. Тогава се въздържах за Вашето предложение. Вие видяхте колко хора Ви подкрепиха – много малко.

Виждам, че дискусията по самия законопроект не е в рамките, в които трябва да бъде. Всеки поглежда на тази дискусия от някакви партийни позиции.

вече няма да е само Закон за радиото и телевизията. Той ще е закон и за платформите за споделяне на видеоклипове. И немалко с измененията в този закон се отделя място именно на това нещо, което досега нямаше регулация. Няма как да се съгласим като хора, които мислят, че и тук трябва да има някаква регулация, защото видеоклиповете сами по себе си не са телевизия и много добре разбирате това. Има съществена промяна в понятията медийна услуга, медиен доставчик. Има сериозни понятия дори в някои системи за свободата на словото, които са залегнали в този закон и засега в други закони ги няма. Примерно дали журналистът или доставчикът на медийна услуга може да предоставя информация за своите източници нещо, което нееднозначно се приема дори във всички страни на Европа, като свобода, именно на словото. Интересен е и другият факт, за който стана един спор, но на мен ми се струва повърхностен. С този закон се задължават доставчиците на медийни услуги – 30% на радио и телевизия, преди всичко 30% от тяхната продукция да бъде европейска продукция, но никой не казва дали в тази европейска продукция влиза процентът и на българската продукция. Забележете, че тук може би е моята молба към хората от комисиите, които ще гледат този закон в бъдеще, за съжаление, не съм в тях, но може да се остави по-дълго време между първо и второ четене, за да могат да бъдат събрани всички промени, които да не засягат въвеждането на Директивата. Но да направят примерно така както иска и парламентарната група на БСП, както искат и „Обединени патриоти“, да има точно определена квота за българска музика, за български предавания, за български обучителни програми, дори – разберете го това, и на това съм съгласен. Явно, че трябва да се върви в тази посока – дали ще имаме смелостта да променим названието на Закона, да не е само Закон за радиото и телевизията, а и за регулирането вече и на другата медийна среда, на която е отделено голямо място в Законопроекта, ще решим ние, най-вече Комисията, която е водеща по тези въпроси. Надявам се на ползотворна нейна работа. Ако трябва, ще отида лично да присъствам на заседанията с това, което досега имам като познания и натрупан опит в тази сфера. Благодаря Ви за вниманието. (Частични

Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Недялков, уважаеми колеги! Ами, господин Недялков, чукате на отворена врата – абсолютно сте прав. Току що говорих със заместник-министъра на културата – всичките тези предложения, които преди малко Ви притесняваха, са включени в новия законопроект. И второто, което трябва да Ви кажа, това е европейска директива, която, забележете, е императивна. А знаете – чл. 5, ал. 4 от нашата Конституция, че международното законодателство става част от вътрешното законодателство и то е с предимство. Така че тук ние нямаме противоречие. Просто Ви казвам, че всичко, което казахте, е предвидено в новия законопроект. Благодаря.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Атанасов, да, голяма част ги има, но много неща – нищо, че европейската директива е такава, каквато е, могат да бъдат прецизирани в духа, в който говорихме в тази дискусия. Това е едното. Искам, второ, да Ви кажа. Помните ли, когато приехме един закон, по-скоро изменение на Закона за депозиране на печатни произведения, с който беше създаден един регистър на собствениците на всички медийни доставчици? Този регистър, за съжаление, още го няма. Но с този закон се възлага на

и управителите на различните медийни доставчици в колко регистъра ще се регистрират в България?! Ето затова трябва синхронизиране на законодателството. Затова настоявам и мисля, че посоката, в която мисля, е правилна.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Преди малко господин Биков каза от трибуната или по-скоро се учуди защо ние плачем, мисля, че се изрази, за Фонда за радио и телевизия. Всъщност не знам дали плачем, или не плачем за Фонда, но ние в наше предложение на изцяло нов Закон за радио и телевизия, което предложение бяхме входирали и представили в Комисията по култура и медии – спомняте си тези от Вас, които са членове на тази комисия. Тогава имахме различия в мненията, но бяхме отредили водеща роля на този фонд в предложението, което тогава мотивира господин Антон Кутев. Тази водеща роля според нас беше ключова за този фонд, за който Вие, господин Биков, говорихте, защото ако финансирането беше влизало оттам, както ние предлагахме, нямаше генералните директори на националните медии да са на килимчето и да зависят от благословията на министър-председателя на България, който и да е той, както и да се казва той.

нов Закон за радио и телевизия – имахме, и то не само касаещи Фонда, за който стана дума. Изобщо, за съжаление, информирам залата, която все пак трябва да е наясно, че този наш закон не видя пленарната зала отвътре. Благодаря Благодаря Ви. Реплики? Няма. Други изказвания – също не виждам. Закривам разискванията.

На свое заседание, проведено на 28 октомври 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 002-01-51. На заседанието присъства госпожа Габриела Козарева – изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Габриела която посочи, че с него се цели предотвратяване на последиците от забавата в пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, която е резултат от извънредното положение, а впоследствие и от извънредната епидемична обстановка. Въвежда се срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, по вписванията, да бъде удължен до 31 декември 2022 г. Отбеляза се, че очакваните резултати от прилагането на Закона са свързани с осигуряване на сигурност в търговския и гражданския оборот на страната и възможност за оптимален достъп на всички юридически лица с нестопанска цел до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, с цел изпълнение на изискванията за пререгистрацията им съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ: „Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. По § 1 предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13: „§ 13. § 1: „§ 1. В чл. 60а се правят следните изменения: 1. В ал. 2 думите „корабите, пристанищата и пристанищните райони“ се заменят с „корабите и пристанищата по чл. 106а“. 2. В ал. 3 думите „международно свидетелство за сигурност на кораба, временно международно свидетелство за сигурност на кораба, както и удостоверение за съответствие на пристанището,“ се заменят с „международно свидетелство за сигурност на кораба и временно международно свидетелство за сигурност на кораба“. 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) С наредбата по ал. 2 се определят и условията и редът за защита от нерегламентиран достъп и за работа с информацията, която се съдържа в оценките на сигурността и в плановете за сигурност на корабите, както и в оценките на сигурността, в докладите за начина на извършването им и в плановете за сигурност на пристанищата и пристанищните съоръжения.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3. По § 4

2. В т. 5 думите „за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения“ и запетаята пред тях се заличава. 3. В т. 9 запетаята след думата „наименованието“ се заменя със съюза „и“, думите „координатите на граничните точки и площта на територията,“ се заличават, а думите „т. 4“ се заменят с „т. 2“.

1. В ал. 2, т. 5 думите „собственикът му“ се заменят със „собственикът на неговата територия и пристанищна инфраструктура“. 2. В ал. 3, т. 4 думите „пристанището, съответно пристанищният оператор“ се заменят с „неговата територия и пристанищна инфраструктура“.“ По § 6 предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8: „§ 8.

приставане, които позволяват оставането на котва или“. 2. Точка 4 се изменя така: „4. инфраструктура за достъп;“. 3. В т. 6 думите „включително и възможността за сключване на договори с доставчици на услуги за приемане на отпадъци от корабоплавателна дейност, както“

За посещаващите пристанище за обществен транспорт кораби, с изключение на военните, и за опериращите в такова пристанище кораби се заплащат пристанищни такси за: 1. ползване на пристанищната инфраструктура; 2. приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност. (2) Таксите по ал. 1 се определят по размер и се събират от: 1. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – за пристанищата за обществен транспорт по чл. 106а и за пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост; 2. собствениците на територията и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен транспорт, извън тези по т. 1. (3) Пристанищните такси по ал. 1 се дължат: 1. преди отплаването – за корабите, посетили пристанищата за обществен транспорт; 2. периодично за корабите, които оперират в пристанищата за обществен транспорт. (4) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ превежда на Министерството на отбраната част от таксите по ал. 1, т. 1, която съответства на поддържаните поддържаните от него средства за навигационно осигуряване. (5) Пристанищните такси се публикуват на интернет страницата на лицата по ал. 2 и на подходящо място в пристанището.“

пространствено планиране може да бъдат определяни различни размери на таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 1 за различните типове кораби, които посещават пристанището, както и с цел да се насърчи по-ефективното използване на пристанищната инфраструктура, превозите на къси разстояния, опазването на морската и речната околна среда, енергийната ефективност или ефективността по отношение на въглеродните емисии от водния транспорт. (3) Таксите по чл. 103в, ал. 1, т. 1 се разходват за обезпечаване на достъпа до съответното пристанище, включително за покриване на разходите за изграждане и поддържане на инфраструктурата за достъп и другата обща техническа инфраструктура на пристанището, както и за поддържане на проектните дълбочини в акваторията на пристанището.“ Изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименованието на Закона; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 1; текстовете на вносителя за параграфи 2 и 3;

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, като в ал. 2 думите „или не“ се заличават, а в ал. 3 думите „за който по установения в наредбата по чл. 371 от Кодекса на търговското корабоплаване ред е постановено освобождаване от задължението“ се заменят с „който по реда на наредбата по чл. 371 от Кодекса на търговското корабоплаване е освободен от задължение“. По § 11 предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11: „§ 11.

обявяват се публично и се събират от пристанищните оператори, които извършват услугите. (2) Когато пристанищният оператор е и лице по чл. 103в, ал. 2, т. 2, както и в случаите на чл. 115м, ал. 2 цените по ал. 1 може да бъдат включени в пристанищните такси за ползване на пристанищната инфраструктура. В тези случаи на ползвателите на пристанището се предоставя информация каква част от общата сума съставляват цените по ал. 1 и каква – пристанищните такси за ползване на пристанищната инфраструктура. (3) Пристанищният оператор, който извършва пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 или 3, може да включи в цената на услугата и сума, пропорционална на времето, през което корабът престоява на хидротехническо съоръжение за връзка между кораба и брега. На ползвателите на пристанищни услуги се предоставя информация каква част от цената на услугата съставлява тази сума. (4) Цените на пристанищните услуги по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на пристанищния оператор, а когато такава страница няма – на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съответно на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището или терминала. Информация за цените на пристанищните услуги се предоставя на ползвателите на пристанището и чрез поставянето ѝ на подходящо достъпно за тях място в пристанището.“ По § 12 предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12: „§ 12. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Територията и пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт, с изключение на инфраструктурата за достъп, може да бъде собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица. лица. (2) Територията и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен транспорт или на терминали от такива пристанища, включително зоните, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 – 109, собственост на държавата, са публична държавна собственост.“ 2. В ал. 3 думите „Територията и инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение“ се заменят с „Територията и пристанищната инфраструктура на пристанища за обществен транспорт или на терминали от такива пристанища“. 3. Създават се ал. 4 и 5: „(4) Инфраструктурата за достъп до пристанищата за обществен транспорт е публична държавна собственост. Когато достъпът по суша до пристанище за обществен транспорт се осъществява по съществуващата улична мрежа, автомобилният подход на пристанището е публична общинска собственост. (5) Публична държавна собственост е и общата е и общата техническа инфраструктура на пристанище за обществен транспорт, в което поне един терминал е собственост на държавата. Обща е инфраструктурата, която обслужва повече от един терминал.“ По § 13

Специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата Чл. 106а. Разпоредбите на този раздел се прилагат за морските пристанища Бургас и Варна по т. 2 на приложение II

е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. (2) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ провежда обществени обсъждания с ползвателите на пристанището и с другите заинтересувани страни

на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в което се посочват: 1. въпросът, който е поставен за обсъждане; 2. позицията или проектът на решение по поставения за обсъждане въпрос; 3.

публикува на интернет страницата си резултатите от проведеното обсъждане, приетото решение и мотивите. Чл. 106в.

чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352 – да ограничи броя на пристанищните оператори, които извършват определена пристанищна услуга

извършване на обществена услуга по отношение на една или повече пристанищни услуги в пристанище по чл. 106а; 4. чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 – относно осъществяването на контрол за изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и безопасно осъществяване на пристанищните дейности и услуги;

се финансира с част от събраните в пристанищата по чл. 106а пристанищни такси по чл. 103в, ал. 1, т. 1. Размерът на частта

не могат да се налагат други изисквания за предоставяне на достъп до пазара на пристанищна услуга, освен определените в чл. 117б, ал. 1 и 2. Чл. 106д. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по предложение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ приема решение

се мотивира от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в съответствие с чл. 7, параграфи 1 и 2 от същия регламент. (2) Въз основа на решението на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по ал. 1, както и в случаите

за предоставяне на услугата. Чл. 106ж. Контролът по чл. 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/352 се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция при условията и по реда на Закона за държавната финансова инспекция. Чл. 106з. (1) Оспорването на решения за определяне на структурата и размера на цените на пристанищните услуги по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/352 се осъществява пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. (2) В производствата по разглеждане на жалби по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на глава шеста „Оспорване на административните актове по административен ред“

3. срокът, в който се представя изисканата от органа по ал. 1 информация по чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/352, е 14-дневен считано от датата на получаване на уведомлението;

Актовете, които издава изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по Регламент (ЕС) 2017/352, включително тези по чл. 106д, ал. 1 и 4 и по чл. 106е, ал. 1, подлежат на оспорване от заинтересованите лица пред административния съд

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12: „§ 12. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

Таксите за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, се заплащат независимо дали е ползвано пристанищно приемно съоръжение. (2) Таксите по ал. 1 се определят по размер и се събират от собственика на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището.“ 2. Създава се нова ал. 3: „(3) Когато за достъп по море до пристанище по чл. 107 – 109 се използва инфраструктура за достъп до пристанище по чл. 106а, пристанищните такси за ползване

преди отплаването на кораба от пристанището или периодично – за опериращите и домуващите в съответното пристанище кораби. (6) Относно публичното обявяване и разходването на пристанищните такси се прилагат съответно чл. 103в, ал. 5,

текста на вносителя за § 10 с предложените от Комисията редакционни поправки; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 11; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 12;

Подложените на гласуване текстове са приети. Сега ще Ви запозная със съобщението за парламентарен контрол.

следващо редовно пленарно заседание – 9,00 ч., 27 ноември 2020 г., съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.